o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti. Hitni je postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 437. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Članak 164.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 Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Dozvolite samo nekoliko uvodnih kratkih napomena. U tijeku pregovora Republike Hrvatske sa u poglavlju 3. reguliraju se profesije i već je u više navrata bilo pred vama prijedlozi izmjene i dopuna u strukovnim zakonima, a kojim prijedlozima i izmjena dopuna prenose odredbe direktiva, ali i odredbe kvalifikacije okvira unutar zakonodavstva Republike Hrvatske. Jedan od zadnjih takvih prijedloga bio je Zakon o zdravstvenim djelatnostima, gdje smo jasno i glasno naveli da su ostale u Republici Hrvatskoj još dvije profesije koje bile uređene. To je bila profesija zubnih tehničara i profesija farmaceutskih tehničara, te smo već tada najavili u raspravi, da će kada će doći zbog drugih razloga na red izmjene dopune zakona u te dvije djelatnosti, da ćemo tada regulirati te dvije djelatnosti. Kako u tijeku pregovora postoje vremenska ograničenja kada se neke odredbe trebaju primijeniti, a neka ograničenja kada se one mogu primijenit s obzirom na reorganizaciju i inače edukacijskog sustava u Republici Hrvatskoj, tako je u ovom trenutku dakle potrebno izmijeniti jednu stvar koja je dosta važna. I ja ću je vrlo jednostavno pokušat objasnit, a to je da titulu doktora stomatologije koja se u Republici Hrvatskoj stječe završetkom studija na Stomatološkom fakultetu, je rezervirana dakle u svim država za liječnike, znači nekoga tko je završio Medicinski fakultet od 6 godina i nakon toga specijalizaciju i stomatologiju od 4 godine. Kako ne bi došlo tu do dispariteta i kako je potrebno jasno i glasno ujednačiti akademske titule, tako se prijedlogom zakona koji se nalazi pred vama predlaže da oni koji završe Stomatološki fakultet koji se takvim i naziva, sukladno tradiciji u Republici Hrvatskoj, stječu akademsku titulu doktora dentalne medicine. Samim time ta titula daje pravo na automatsko priznavanje te struke i te profesije u Europi. To je jedna od izmjena, izmjena koja je potrebno i po Poglavlju 3. – Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, ali i zbog automatskog priznavanja dakle naše profesije u Ujedno dakle, prema dogovoru koji je postignuti između Hrvatske stomatološke komore koja ima javne ovlasti na području dakle sada doktora dentalne medicine po akademskoj tituli, ali i dalje ostaje Hrvatska stomatološka komora. Znači, ono što želim razjasnit da se ne mijenja riječ stomatološko u svim propisima ništa drugo, nego se samo stjecanje akademske titule mijenja, a za isto vrijeme ostaje dakle Stomatološki fakultet, Hrvatska stomatološka komora i sve ono zajedno ostalo. U dogovoru dakle Hrvatske stomatološke komore sa predstavnicima udruga zubnih tehničara koji isto tako mijenjaju naziv iz zubni tehničar u dentalni tehničar, ali sve drugo ostaje u tom dijelu, je da se regulira profesija zubnih odnosno po ovom novom prijedlogu dentalnih tehničara kroz Stomatološku komoru, poseban razred te je pred vama evo taj prijedlog koji u osnovi ima samo te dvije izmjene. A veliki broj članaka koji su unutra dodatno dakle razlažu koji su to u komori uvjeti dentalnih tehničara i postavljaju uvjete za reguliranje dodatne edukacije za profesiju dakle zubnih odnosno dentalnih asistenata koji su i do sada postojali u sustavu. To su u pravilu završeno dakle srednje obrazovanje medicinskih sestara i tehničara i koji će uz dodatnu edukaciju propisanu od stomatološke komore raditi posao dentalnih asistenata. Sve drugo što se tiče ovog zakona je za sada usklađeno, s time da se očekuje i ja ću i ovdje najaviti da bi tijekom sljedeće godine, da će biti potrebna za završno usklađenje ovoga zakona sa direktivama Europske unije o čemu će se tada moći moći posebno raspravljati. Na primjeni amandmana Odbora za zakonodavstvo u ime predlagača, možemo odmah reći da prihvaćamo. Hvala lijepo. Koliko vidim ne. Otvaram raspravu i prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je klub Hrvatske demokratske zajednice. Uvaženi zastupnik Mario Zubović. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Evo ovaj zakon je u biti samo tehnička promjena naziva koji je uzrokovan time što Europska unija odnosno Europska komisija traži da se i u Hrvatskoj uredi nazivlje koje će biti i u svim zemljama Europske unije. Tako je predloženo ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti mijenja se naziv stomatološke djelatnosti u djelatnost dentalne medicine, doktor stomatologije se zamjenjuje nazivom doktor dentalne medicine, a stomatološki studij zamjenjuje se nazivom Studij dentalne medicine. Tako će se isto zvati dentalni tehničar i dentalni asistent. Mi znamo da je u nazivlje doktora u prošlosti bilo više puta i prijepor za vrijeme bivše države, jer je titula doktora čak bila ukinuta pa se godinama nisu podizale diplome, pa je onda ponovno uvedeno doktor stomatologije i sada se to mijenja u u doktor dentalne medicine. Ovim će se zakonom i urediti odnos sa zubnim tehničarima, odnosno sada će se zvati dentalni tehničari i ono što je jako dobro da se uvodi da se uvodi i dentalni asistent i da će se napraviti posebna edukacija za dentalne asistente, jer u Hrvatskoj do sada nije bilo škole koja bi školovala dentalne asistente i uvijek je bilo jedno jedno nesuglasje da li može zubni tehničar biti dentalni asistent ili to mora biti medicinska sestra, a medicinske sestre nisu u školama za medicinske sestre učila ništa o radu u stomatološkoj ordinaciji. Evo to bi bilo sve što bi se u biti trebalo reći o ovom tehničkom zakonu. Hvala lijepa. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Da bi se nastavilo usklađivanje sa europskom zakonodavstvom Vlada Republike Hrvatske je u Sabor uputila Prijedlog zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koji je naravno iznimno važan za zatvaranje poglavlja "Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga". Tim je prijedlogom regulirano priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u sektorskim profesijama kao što su doktori medicine, specijalisti, stomatolozi, veterinari, arhitekti, medicinske sestre, opće zdravstvene njege i primalje. Naime, Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su Direktivu o priznanju stručnih kvalifikacija. Navedenom direktivom ugrađena su rješenja iz Ugovora o osnivanju Europske zajednici o ukidanju preporuka, slobodnome kretanju osoba i usluga između država članica, što za državljane država članica uključuje posebice pravo na obavljanje određene profesije u svojstvu samostalno zaposlene osobe ili zaposlene osobe u državi članici različitoj od one u kojoj su stekli svoje stručne Navedenom direktivom jamči se osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici kao i državljanima te države članice. Cilj je ove direktive poboljšanje pravila važećih sustava, priznavanje kvalifikacija u svjetlu iskustava, te istovremeno održavanje načela i jamstva slobode poslovnog nastupa koje su ugrađene u te sustave. Direktiva se primjenjuje na sve državljane članice, države članica koje žele obavljati uređenu profesiju u države članice različitoj od one u kojoj su stekli svoje stručne kvalifikacije bilo u svojstvu zaposlene osobe ili osobe koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost. Direktiva između ostalog govori i o uređenoj profesiji koju obavljaju doktori dentalne medicine. Sljedom navedenog Europska komisija preporučila je izmjenu naziva doktor stomatologije u naziv doktor odnosno doktorica dentalne medicine. I upravo Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti uvažene su upravo ove preporuke direktive i Europske komisije pa se tako naziv stomatološke djelatnosti mijenja u djelatnost dentalne medicine. Doktor stomatologije se zamjenjuje nazivom doktor dentalne medicine, a stomatološki studij zamjenjuje se sa nazivom studij dentalne medicine. Doktor stomatologije sa završenim sveučilišnim studijem stomatologije u Republic Hrvatskoj nadležno sveučilište izdat će potvrdu o izjednačenosti naziva doktor stomatologije s nazivom doktor odnosno doktorica dentalne medicine sukladno zakonu kojim se utvrđuju regularne profesije i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. Isto tako, predloženim izmjenama i dopunama zakona usklađuje se i naziv zubni tehničar. Budući je definicija uređene profesije uvjetovana posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija bilo je neophodno upravo urediti profesiju zubnih tehničara. Naime, zubni tehničari nemaju reguliran sustav stručnog usavršavanja, nemaju obavezu ishođenja i obavljanja odobrenja za samostalni rad, odnosno licence i nemaju ustrojen svoj registar. Usklađujući naziv zubnih tehničara sa ostalim nazivima iz ovog zakona mijenja se naziv zubni tehničar u naziv dentalni tehničar. Novost u ovom zakonu je i osnivanje strukovnog razreda dentalnih tehničara pri Hrvatskoj stomatološkoj komori. stomatološkoj komori. Ono će u buduće odlučivati o svim pitanjima važnim za djelatnost dentalnih tehničara, imat će svoje upravno vijeće koje će meritorno odlučivati o svim pitanjima vezanim uz obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara. Novim zakonom uređuje se dakle djelatnost dentalnih tehničara, stjecanje i gubitak prava za obavljanje djelatnosti. Zatim, nedostojno za obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara, organizacija i djelatnosti dentalnih tehničara, način oglašavanja, prava i obveze, te zaštita dentalnog tehničara. Obveze njihovo na čuvanje profesionalne tajne i vođenje dokumentacije dentalnog tehničara, te naravno međusobni odnosi istih i doktora dentalne medicine. Na sličan način uređuje se i djelatnost dentalnih asistenata koji dozvolom za rad dokazuju stručnu osposobljenost da prema uputama pod nadzorom doktora dentalne medicine obavljaju djelatnost dentalnih asistenata na području Republike Hrvatske. Za njih se također pri komori osniva strukovni razred dentalnih asistenata. Posebno se utvrđuje djelatnost dentalnih asistenata koji pod nadzorom i prema uputama doktora dentalne medicine obavljaju poslove koje trebaju asistenciju zapravo doktorima dentalne medicine. Istaknula bih još par novina koji su uređeni ovim novim zakonom. Članak 3. novog zakona uređuje se zaštita doktora dentalne medicine na način da komora pruža zaštitu članu komore pazeći pri tome da je djelatnost dentalne medicine pružena u skladu sa pravilima struke i odredbama kodeksa dentalne etike, odnosno deontologije. U članku zakona koji se odnosi na vođenje i čuvanje dentalne dokumentacije dodan je stavak 6. koji glasi: “Način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja dentalnom dokumentacijom na prijedlog komore propisat će pravilnikom ministar nadležan za zdravstvo.“ Mijenja se isto tako članak koji se odnosi na vrednovanje djelatnosti dentalne medicine pa sada glasi: “Vrednovanje djelatnosti dentalne medicine kao visoko specijalizirane djelatnosti od iznimne važnosti za pojedinca i društvo u mreži javne zdravstvene službe za dentalnu medicinu određuje uz prethodno pribavljanje mišljenja komore općim aktom društvo za osiguranje koje provodi obvezno zdravstveno osiguranje.“ Prema tome, cilj donošenja ovog zakona je zapravo uskladiti domaće zakonodavstvo sa propisima Europske unije na području uređenja profesija doktora dentalne medicine kao i uređenja djelatnosti dentalnih tehničara i dentalnih asistenata. komora će, Hrvatska stomatološka komora ona će uz dosadašnji registar doktora dentalne medicine imati još dva registra. To je registar dentalnih tehničara, odnosno retgistar dentalnih asistenata. Isto tako, statut Hrvatska stomatološka komora se obvezuje da će se zapravo uskladiti status sa odredbama ovoga zakona u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu. Prema tome, provedba ovoga zakona trebala bi sigurno dovesti do kvalitetnije zdravstvene usluge i upravo zbog toga klub SDP-a prihvaća lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub HNS-a i uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Mi Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci ipak smo pomalo iznenađeni nekim prijedlozima koje ovdje imamo, a posebno obrazloženjem tih prijedloga i odmah ću vam reći o čemu se radi. bit našeg približavanja Europskoj uniji jeste da se usvoje određeni standardi koji su kvalitetniji, viši, korektniji i korisniji jasno. U ovom slučaju nismo baš previše uvjereni da se radi upravo o takvom zahvatu, jer nam državni tajnik nije obrazložio nešto što je vrlo važno. Zašto već desetljećima pokušavamo pobjeći od izraza zubar i inzistiramo na izrazu stomatolog? A ovdje se vraćamo korak nazad. Dentus zub, nema nikakve veze sa korijenom druge riječi. Stomatologija se bavi i stručnjaci koji se s tim područjem bave sa cijelim stomatognatim sustavom, što je puno šire područje i sad ih svesti na doktore zubarstva, zubne doktore, mislim da nije dobro. Vi ste mogli svakako obrazložiti kolegama u tijeku pregovora u Europskoj uniji da smo mi davno otišli korak naprijed i naši kolege stomatolozi su ispred niza europskih država koje su članice Europske unije i po kvaliteti i po opsegu poslova kojeg obavljaju. To treba ovdje reći. Žao mi je da vi kolege koji ste stomatolozi niste na tome inzistirali. Jer to treba reći. Sada će se dogoditi, naime prije svega posljedice koje čitam iz ovog prijedloga. Kažete da je stomatologija specijalizacija doktora medicine. Da li onda nam najavljujete velike reforme u sustavu obrazovanja, u sustavu specijalizacija, kako stomatologije, tako i medicine? O tome ni riječi čuli nismo. Niste nam rekli što ovim rješenjima misle ljudi u Stomatološkoj komori. I to bi željeli čuti. Niste rekli da li ste ih konzultirali. Nama se čini nelogičnim da se ide u ovom pravcu. Nemamo prigovora vezano uz zubne tehničare. Zašto ih sad nazvati dentalni tehničar. To je jedno te isto, samo korijen jedne riječi je latinska riječ, druga je hrvatska riječ. Idemo sa hrvatskog na latinski. Ništa drugo ne postižemo. E kod asistenata imamo određena pitanja. Kao što imamo i vezano uz ove specijalizacije i eventualne reforme, jer ako ćete vi reformirati obrazovni sustavu dajući da sada medicinari ulaze u određena u određena područja, do sada koje su ulazili stomatolozi, a da stomatolozima u tijeku studija oduzimamo ta područja, to je već nešto što zahtijeva ozbiljno razmatranje u ovom Saboru. što se tiče asistenata. To su uglavnom medicinske sestre koje su se na razne načine, kroz tečajeve, višegodišnji rad sa stomatolozima, obučili da korektno obavljaju taj posao. One su članice koje komore? Komore medicinskih sestara. Da li ćemo sada imati njihovu obvezu, a vidimo da će morati biti članice ove Stomatološke komore. Da li istovremeno, jer mogu sutra ostati bez posla, će biti i članice i druge komore? Dakle dvije komore, dviječlane, dva državna ispita, dva sustava usavršavanja. Dajte nam to malo pojasnite. To je značajno. Nisam na žalost imao puno vremena konzultirati kolege na terenu, ali jedna primjedba koju su mi odmah dali se odnosi na kaznene odredbe. Svi u praksi ih smatraju apsolutno smiješnima. Malo ću pričekati da me državni tajnik čuje, da mi može odgovoriti. Dakle, državni tajniče, smatra se da su novčane kazne besmisleno niske. Netko ulazi u tuđu struku, uzima otiske, radi nešto za što nije kompetentan i biva kažnjen sa 3 tisuće kuna. To je nedopustivo nisko. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Time smo završili klubove, i prelazimo na pojedinaču raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. ovdje se radi o zakonu koji treba uskladiti kao i uvijek s jednom od direktiva. Znači ovo se radi o direktivi 2005/35 koju su Europski Parlament i Vijeće Europe donijeli 7. rujna 2005. godine, o priznavanju stručnih kvalifikacija. Osobe koje su stekle stručnu kvalifikaciju u jednoj od država članica osiguravaju se isti tretman prilikom zapošljavanja i obavljanju profesije stomatološke djelatnosti. Koji je cilj ove direktive? Cilj je ove direktive poboljšanja pravila važećih sustava, priznavanje kvalifikacija u svijetu iskustava, te istovremeno održanje načela jamstva slobode poslovnog nastana koja su ugrađena u te sustave. A što to znači konkretno, govori članak 29. Znači stomatološka djelatnost zamjenjuje se riječima dentalna medicina. Doktor stomatologije zamjenjuje se riječima doktor dentalne medicine. Stomatološki studij, studij dentalne medicine. A osnovna mreža stomatološke djelatnosti zove se sada po tom zakonu mreža javne zdravstvene službe za dentalnu medicinu. Također je važan članak 30. koji govori o tome da Hrvatska stomatološka komora obvezna je uskladiti status odredbama ovog zakona u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ostale opće akte Hrvatskog stomatološka komora obavezna je uskladiti s ovim zakonom i statutom u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Nadalje, što se tiče profesije zubni tehničar, bilo je potrebno uskladiti taj naziv prema direktivi u naziv dentalni tehničar. Pri Hrvatskoj stomatološkoj komori osniva se strukovni razred dentalnih tehničara koji odlučuje o važnim pitanjima za djelatnost dentalnih tehničara. Nitko nije možda spomenuo djelatnost dentalnih tehničara, članak 36./a govori o tome, znači čime se oni bave, izradu dentalnih, fiksnih i mobilnih …/Govornik se ne razumije./… nadomjestaka, izradu ortodontskih naprava, izradu ostalih terapeutskih dentalnih naprava. Članak 36.b također se odnosi na dentalne tehničare koji znači dentalnom tehničaru koji je položio stručni ispit i koji je upisan u registar dentalnih tehničara, komora će dati odobrenje za samostalni rad, tj. licencu. A na sličan način uređuje se i djelatnost dentalnih asistenata koji dozvolom za rad dokazuju stručnu osposobljenost da prema uputama doktora dentalne medicine obavljaju djelatnost dentalnih asistenata na području Republike Hrvatske. Članak 36.n govori o djelatnosti dentalnih asistenata. Kao prvo, znači on pruža asistenciju doktoru dentalne medicine pri pružanju dentalnih usluga. Pod dva bavi se održavanjem higijene i čistoće u ordinaciji. Pod tri, vodi propisanu evidenciju i dentalnu dokumentaciju. I pod četiri, ostale neophodne prateće radnje za funkcioniranje ordinacije. Dentalnom asistentu koji je upisan u registar dentalnih asistenata komora će dati dozvolu za rad 6 godina. Provedba predloženog zakona, ono što možda nitko nije rekao, neće zahtijevati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. HDZ će podržati predloženi zakon po hitnom postupku. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. U našoj zemlji trenutno radi oko 2 tisuće ugovorenih timova koji imaju skrbi oko 3 milijuna i 900 tisuća osiguranika, a negdje oko 1950 po timu, a normativ je HZZO-a oko 2200. Njih 16% su bili u sklopu domova zdravlja, 56% u zakupu i 28 su bili privatnici. Bilo je još 750 timova koji su isključivo privatnici u tom dijelu. U posljednjih 10-tak godina zabilježen je ukupan porast posjeta u stomatološkim ordinacijama za 31%. 2006. godine na primjer je bilo 4 milijuna 800 tisuća posjeta. Bilježi se 100% povećanje sistematskih pregleda kojih je bilo 556 tisuća, u istom razdoblju bilježi se porast broja plombiranja 197%. Broj vađenja zubi 3%, protetskih radova 70% više to su podaci, govorim ovo iz razloga i još samo da spomenem da ima oko 1500 zubnih tehničara u budućnosti dentalnih tehničara. Ovo govorim iz razloga da ukažem na važnost i značaj ove iznimno važne djelatnosti, stomatološke djelatnosti. Naravno da je ona regulirana našim zakonima, no kako mi imamo svoje aktivnosti glede pristupanja pristupanja Europskoj uniji, i poštivanje nekih direktiva, to je direktiva iz 2005. godine, ova broj 36 koja govori o priznavanju stručnih kvalifikacija, i u okviru i dakle ovom ugovoru slobodnog kretanja roba i usluga. Isto tako to je bilo već rečeno, da ne ponavljam, u tim okolnostima i ova izmjena i naziva dentalna stomatologija, doktor dentalne medicine i dentalni tehničar. Sve je to rečeno ne bih ponavljao ali iznimno je važno je važno ovih 1500 zubnih tehničara koji do sada nisu bili na neki način regulirali, nisu imali određene obaveze i edukacije itd., e ovim dijelom se sada uvode u okviru stomatološke komore, uvode se oni kao posebni strukovni razred koji će imati svoje obveze i edukacije itd., i naravno dentalni asistent koji će biti pod nadzorom doktora dentalne medicine i zasigurno vjerujem da će ovaj u tom cijelom paketu unaprijediti ovo prevažno područje koje sam statističke podatke na početku rekao. rekao. Čuli su i kolege su rekli da će svi podržati, naravno i ja ću. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Još se bu i pacijent zval dentalni pacijent. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu za to potrebni uvjeti. I sada ćemo prekinuti zasjedanje, nastavit ćemo u 15 sati, s trećom točkom dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 444. Hvala lijepa i dobar tek.